Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

Няма. Подлагам на гласуване § 9 в редакцията по доклада на комисията.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 9 в редакцията по доклада на комисията.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 17 ноември 2010 г.,

(ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!